Уважаеми колеги, моля, заемете местата си!

Днешното заседание слага началото на нова парламентарна сесия, поради което започваме с изслушване на химна съгласно Правилника. Моля всички да се изправят.

колеги, в началото на днешното пленарно заседание искам да поздравя всички мюсюлмани в България с празника Рамазан Байрам! Нека да пожелаем здраве, щастие, късмет и благополучие! Днес започва Третата сесия на Четиридесет и седмото народно събрание – нека тя бъде успешна и ползотворна! Очаква ни важна работа и вярвам, че всеки един от нас ще направи нужното, за да вземем отговорни решения, както досега. По Програмата за работата на Народното събрание за 4 и 5 май 2022 г. – днес и утре. На първо място, предложенията, постъпили от парламентарните групи по реда на чл. 47, ал. 8 от Правилника. 1. Предложение от парламентарната група на „Има такъв народ“ – точка първа от Програмата, са проекти за промени в постоянните комисии на Народното събрание. Проекти на: Решение за изменение на Решение за избиране на Комисията по конституционни и правни въпроси и за промени в състава на Комисията; Решение за изменение на Решение за избиране на Комисията по бюджет и финанси и за промени в състава на Комисията, Решение за промяна в състава на Комисията по земеделието, храните и горите и Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и иновации. 2. Предложение от парламентарната група на „Демократична България“. Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да окаже военнотехническа помощ на Украйна. Вносители – Атанас Славов и група народни представители. В тази точка ще разгледаме всичките три проекта на решения, които са с идентичен предмет и са с общия доклад на Външна комисия, а именно: Проект на решение за предоставяне на военна вносители – Десислава Атанасова и група народни представители; Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да окаже военно-техническа помощ на Украйна, вносители – Атанас Славов и група народни представители; Проект на решение за предприемане на мерки във връзка с войната в Украйна, вносители – Калоян Икономов и група народни представители.

Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството меморандум за 1 млрд. долара с Gеmcorp и IP3 Corporation. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители. От парламентарната група на „Движение за права и свободи“ няма постъпило предложение. 5. Предложение от парламентарната група на „БСП за България“: Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2021 г. Вносител – Това са точките, които автоматично влизат в Програмата, следващите са предложени от мен и тях ще подложим на гласуване. 6. Проект на решение

Ако разгледаме и гласуваме тези проекти на решения в рамките на т. 2, това ще отпадне автоматично от Програмата. 7. Второ гласуване на Законопроекта за ратифициране на Договора (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter of Offer and Acceptance – LOA) за допълнение и изменение № 1 (Amendment № 1) към Международен договор

относно способности за стратегически въздушни превози. Вносител – Министерският съвет. 9. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител – Костадин Костадинов и група народни представители. Това е продължение на вече започната дискусия. 10. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за обществените поръчки. Вносители – Мустафа Карадайъ и група народни представители. 11. Проект на решение за създаване на Временна комисия за разглеждане на всички меморандуми и писма за намерения, подписани от правителството за периода от 12 май 2021 г. до 20 април 2022 г. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители. 12. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за енергетиката. Вносители – Даниел Петров и група народни представители.

Проект на решение за задължаване на Сметната палата да внесе в Народното събрание окончателен Одитен доклад за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събирането на такси за ползването на републиканската пътна мрежа от началото на проектирането на системата до края на 2020 г. Това става т. 13. И последната – т. 14, но фиксирана като първа за четвъртък, е: 14. Избор на двама членове на Съвета за електронни медии. Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 7 април 2022 г.

И аз да използвам процедурата да честитя на нашите братя мюсюлмани празника Рамазан Байрам и Христос Воскресе на християните, тъй като не сме се виждали след Великден! На всички здраве, благоденствие и да бъдем по-добри! Към процедурата – господин Председател, уважаеми колеги, съвсем, разбира се, в духа на Правилника парламентарните групи са предложили по ал. 8, също в духа на Правилника, Вие сте свикали извънредно заседание и се получава следната картина: Сега първа точка или втора, в зависимост от това какво ще реши ИТН с тяхното предложение за комисиите, ще бъде въпросът за решението за предоставяне на военно-техническа помощ на Украйна – въпрос, по който има внесени три предложения за решение, и който ще бъде очевидно централна тема на днешното извънредно заседание. Аз предлагам да намерим начин да обединим дебата, изслушванията и решенията в едно заседание. За това подходите могат да бъдат два.

Добре, окей. (Реплики.) Моя е грешката, извинявам се, мислех, че изслушването ще бъде все пак и по тази тема, защото по тази тема имаме достатъчно въпроси към изпълнителната власт – ще ги чуете. Ние от парламентарната група на ДПС имаме достатъчно въпроси: обеми, конкретика и така нататък. Тоест и там ще има изслушване, защото ще поискаме Министерският съвет да бъде тук. Въпросът е, ако така приемем дневния ред – с ал. 8, започваме с едното решение на ДБ, следобед се прехвърляме на другото, на третото – един дебат, втори дебат, трети дебат по една и съща тема?! Моето предложение е да намерим начин, консенсус това да бъде или сега, или да бъде в извънредното заседание. Ако ще бъде в извънредното, очевидно е, че „Демократична България“ трябва да си изтегли това по ал. 8 и то да остане с другите решения. Ако ще бъде сега, очевидно е, че за извънредното заседание точката трябва да влезе сега. Благодаря Ви. Това ми е предложението. действително „Демократична България“ е упражнила правото си по чл. 47, ал. 8 да предложи своя проект на решение, доколкото е логично да ги направим в една дискусия, както казахте и Вие. Обединяваме ги – това го обсъждахме и на Председателския съвет – да направим всички решения в една дискусия и накрая – с общо гласуване. Това ще бъде по т. 2 от Програмата. Може би при Вас е

178, против 4, въздържали се 33. Предложението е прието. Преминаваме към предложенията за включване в дневния ред на основание чл. 47, ал. 3 от Правилника Едното предложение е от Александър Ненков – Решение за Сметната палата. Включихме го в редовната Програма, така че няма да го подлагам на гласуване.

прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество. Това са същите проекти и решения, които влизат като точка трета в Програмата по реда на чл. 47, ал. 8, но сега са предложени по реда на чл. 47, ал. 3. Моля, режим на Моля, режим на гласуване – гласуваме предложението на колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ.

Последното предложение е по реда на чл. 47, ал. 3 от народния представител Делян Добрев и касае Проект на решение за създаване на Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от „Газпром Експорт“ и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ да бъде включено в седмичната Програма на Народното събрание. Моля, режим на гласуване – гласуваме предложението на Делян Добрев.

На основание чл. 89, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Ви представям следните справки във връзка с това, че започваме нова сесия на Народното събрание. 1. Справка за органите и членовете на органите, чийто мандат е изтекъл, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство

избор на управител на Националния осигурителен институт, избор на съдии – двама в Конституционния съд, избор на Фискалния съвет – петима членове, включително председател – започната е процедура по избора, избор на председател на Сметната палата и по негово предложение двама заместник-председатели и двама членове, избор на двама членове на Съвета за електронни медии – започната е процедура по избора. избора. 2. Справка за членове на органите, чийто мандат е предсрочно прекратен и за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство – избор на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и на заместник-председател от членовете на Бюрото; избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. имущество. 3. Справка за органите и членове на органите, чийто мандат изтича през настоящата сесия, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство – избор на членове на Висшия съдебен съвет – 11; избор на председател на Комисията за финансов надзор, избор на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и по негово предложение четирима членове на Комисията, избор на членове на Комисията за защита от дискриминация – петима, включително председател и заместник-председател. 4. Справка за неконституирани органи, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство – избор на председател и шестима членове на Националния съвет за българите, живеещи извън Република България.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

Министърът на отбраната на Република България, първо, в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на военнотранспортни самолети с екипажи от състава на Военновъздушните преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на военнотранспортен самолет с екипаж от състава на Военновъздушните сили на Нова Зеландия. Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните санкционни режими, задължителни и за разрешенията за прелитане над въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положителни становища от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи.

Трето, уведомява Народното събрание, че в международното учение на територията на Република Хърватия ще вземат участие военнослужещи от съвместното командване на специалните операции с необходимото въоръжение, снаряжение, боеприпаси и екипировка. Учението не е свързано с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други – на друга държава или организация, въоръжени сили. Уведомленията са постъпили от 21 до 29 април 2022 г., съответно с вх. № 47-203-09-41 до 45 и са предоставени на Комисията по отбрана. С това изчерпах съобщенията.

господин Председател! Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми български граждани! Живеем в най-тежките за България и Европа времена за последните 70 години. Никой от нас не е очаквал, че ще има война, галопираща световна инфлация и жестока енергийна криза. Дойде времето да заявим къде стоим и да поставим на изпитание ценностната си система. Всеки народен представител днес носи огромна историческа и морална отговорност. Днес сме изправени пред въпроса от коя страна на историята стоим дали сме от страната на свободата, мира, демокрацията и благополучието или от страната на диктатурата, тормоза над граждани и медии, неспазването на международното право и избиването на невинни жени и деца в Украйна. Ще сведем ли глава пред рекетьора, пред насилника, пред агресора, или ще се позиционираме като лидер на Балканите пред международната общност? Ще отстояваме ли българския интерес за енергийна независимост, която ще ни освободи от ценовия шантаж на „Газпром“, на който сме подложени вече десетилетия? Изборът не би трябвало да е сложен, ако агресорът не се месеше от години във вътрешните ни работи, не лееше отровната си пропаганда чрез медии, в социалните мрежи и чрез купени от него малки и големи политически представители. Какво следва за България? Следва решителност. Досега ние от „Продължаваме Промяната“ бяхме разглеждани като новите, неопитните, балансьорите. Това време свърши! Партиите от коалицията се обединиха да защитават интересите на българските граждани, да спрат корупцията и некадърността в управлението, да бъдат гарант за нашата независимост, да правят смели реформи,

Обръщам се първо към коалиционните партньори. Оценяваме всичко, което свършихме заедно дотук за тези пет месеца. Въпреки ужасните кризи и въпреки че бяхме задушавани от постоянните саботажи на опозицията и техните токсични кадри... (Възгласи: „Еее!“ от ние, постигнахме много: Първо, от 1 май вдигаме заплатите на лекарите и медицинските сестри с над 25%. Най-накрая, след десетки години изтичане на нашите лекари и сестри, обезкървяване на нашето здравеопазване, имаме правителство, което работи за достойното им заплащане. Второ, от 1 април вдигнахме учителските заплати с над 12%. Трето, изплатихме огромни компенсации към бизнеса за ток и газ в най-тежката енергийна криза за последните 30 години компенсации, които получиха всички предприемачи, без да трябва да събират и подават документи, без да се редят на опашки. Четвърто, помогнахме на крайните потребители, като наложихме навременен мораториум на цените на тока. Помните как някои депутати тук и други големи специалисти си късаха ризите, че щял да свърши светът заради мораториума. Сега тези хора мълчат. Пето, гласувахме бюджет след грубиянски саботаж и размотаване от ранимите души от ГЕРБ и ДПС, които направиха така, че няколко денонощия тук да слушаме лични обяснения, процедури и безсмислени изказвания.

най-бедни и зависими в цяла Европа. Вчера той беше одобрен от всички министри в Европа. Седмо, ускорихме работата по интерконектора с Гърция и обявихме поръчка за разширяване на газохранилището в Чирен.

работим ускорено по въвеждане на електронното управление и отпадане на стотици пречки, бумаги и от административното разкарване на хората. (Шум и реплики от ГЕРБ СДС.) Девето, мислим за нашите възрастни хора. Продължихме повишаването на пенсиите, въведохме автоматични стимули за пенсионерите да се ваксинират, без да ги караме да подават документи и да се редят на опашки. Осигурихме добавки към пенсиите и великденска финансова подкрепа за всички български пенсионери. Десето, възстановихме реалния парламентарен контрол – премиерът и министрите идват тук редовно и търпят манипулациите на настоящата опозиция, която години наред криеше своя премиер. Единадесето, отнехме бухалките и преторианската гвардия на главния прокурор Гешев, а Цацаров вече не е в КПКОНПИ. С това секнаха празните акции срещу неудобни хора и кражбите на бизнеси с помощта на прокуратурата.

Уважаеми коалиционни партньори, всичко това, а то не е никак малко, ние направихме заедно, имаме и ще свършим още много работа. Време е да намалим червените линии и извиването на ръце и да продължим промяната. Нека не забравяме за какво ни пратиха хората тук. Да не забравяме, че ние сме един отбор, който трябва да запретне ръкави за важните реформи. Разчитаме на Вашите силни и единни позиции в залата, в комисиите и в работата на правителството. Уважаеми колеги от ГЕРБ и ДПС, досега не бяхте градивна опозиция. Докато призовавахте за диалог с нас, всъщност се опитвахте да саботирате управлението и работехте против политическата стабилност в страната. Опитвахте се да постигнете мечтаната от Вас оставка на това правителство. Няма и да станете градивна опозиция, ако хората не усетят поне мъничко смирение и покаяние за скандалите с пачки, кюлчета, къщи, ин хаус поръчки, строежи без разрешение и други злополучни практики, които ни направиха първенци по корупция в Европа.

От Вас зависи дали ще се еманципирате от компрометираните си лидери, или ще им позволите да Ви завлекат на дъното. (Шум и реплики.) Дами отстрани изглежда, че целта на Вашата политическа дейност е да правите лидера си щастлив. Моля Ви, докато не поставите на първо място интереса на България, стойте далеч от управлението на държавата. Уважаеми български граждани, ето върху какво ще продължим да работим в новата сесия на Народното събрание: Първо, най-важното за нас остава благосъстоянието на обикновения човек. Ще продължим да пазим бюджета от кражби и да помагаме на гражданите и бизнеса да посрещнем (шум и реплики от ГЕРБ-СДС) всички по най-добрия начин ужасната криза и да излезем от нея по-силни. Ще продължим със законодателните мерки срещу инфлацията, където е необходимо, ще помагаме на бизнеса, ще помагаме на хората. Българите сме най-бедни в цяла Европа благодарение на 12 години застой. Знаем това и ще направим така, че да омекотим максимално ценовия шок. Второ, ще работим за скоростно провеждане на законодателните реформи, необходими за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост. Досега опозицията даваше ясни сигнали, че ще саботира всячески изпълнението му. Затова трябва колкото се може по-скоро да направим промените в Комисията за защита на конкуренцията, за да имаме един истински независим орган, който няма да спъва толкова важните проекти, с които ще можем да налеем така очакваните и нужни нови средства в икономиката ни. Отменянето на позорното за българския законодател изменение в Закона за защита на конкуренцията, с което изкуствено се увеличи мандатът на членовете на Комисията, както и избирането на нов състав, ще възстанови независимостта на регулаторния орган. В тези времена на спекулативно повишение на цените и наличието на картелни споразумения в ключови сектори на икономиката на България се нуждаем от силна, работеща и независима Комисия за защита на конкуренцията. Трето, борбата с корупцията остава на фокус и през тази сесия на Народното събрание. След закриването на бухалката на задкулисието в специализираното правосъдие, на дневен ред е Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Предстои да бъде внесен нов проект на закон, чрез който тази институция да бъде изцяло реформирана. Ще освободим ръководния ѝ състав, който през годините доказа, че не работи в полза на обществото, а в услуга на статуквото. Ще създадем нова Комисия за противодействие на корупцията с изцяло нови кадри, с висок морал и професионализъм. Тази институция ще започне да функционира при пълна прозрачност и ще разследва безпристрастно бивши и настоящи политици, за които има сигнали за корупция, като събира доказателства, пред които Гешев няма да може да си затвори очите. Във фокуса на работата ѝ ще попаднат тези, които обществото отдавна чака да обяснят откъде, как и защо са придобили луксозни къщи, луксозни автомобили, апартаменти на безценица, да обяснят защо стандартът им на живот е в пъти по-висок от доходите, които декларират. тишина! АНДРЕЙ ГЮРОВ: Предстоят ни нови промени в Закона за съдебната власт, чрез които европейските делегирани прокурори ще бъдат обособени в самостоятелна организационна структура, с ръководител, назначаван от Европейската прокуратура, и със собствена администрация. Това гарантира пълната им независимост от главния прокурор и позволява да бъде провеждано пълно разследване на случаи на корупция, измами и други престъпления с европейски средства, без господин Гешев да има възможност да поставя политически чадър над виновните лица. Подготвяме изцяло нов закон, чрез който в по-висока степен се осигурява защита на лицата, подаващи сигнали за извършени престъпления. Разкриването на на противоправни деяния, на корупционни прояви и на явни злоупотреби в огромна степен зависи от поведението на лицата, които са пряко засегнати или по един или друг начин са станали свидетели на същите.

обединение, което трябва да бъде последвано и от политическите формации за едно по-добро бъдеще за общото благо на всички български граждани. Да си пожелаем успешна работа, защото страната ни има нужда от смели и отговорни решения. Благодаря, господин

Уважаеми колеги, Страстната и Светлата седмица бяха време за размисъл, за преоценка, за искане на прошка и за изправяне на грешките, бяха време и за покаяние. Само че това важи за някой, който има страх от бога и срам от хората. Лидерите на партиите на мнозинството доказаха, че нямат срам от хората, страх от бога Вие изобщо знаете ли какво е? Преди Великден мнозинството в тази зала си гласува 10 дневна почивка, защото, колеги, много се бяхте изморили. Изморихте се от нищо правене. Изморихте се от собствената си управленска немощ. Изморихте се от това да не може да вземете нито едно решение, без да нарушите Конституцията. Изморихте се от това да гледате как държавата катастрофира, а всички нейни системи се разпадат. Изморихте се от скандалите при кадровите Ви назначения и боя по министерските кабинети. Изморихте се да слушате Вашия министър-председател, че не може да състави две смислени изречения на български език. Изморихте се от лъжите му – неговите и на неговите съдружници. Изморихте се да се гърчите, за да се измъкнете от необходимостта да направите едно-единствено възможно за цивилизационен избор – решението за Украйна. Изморихте се да мислите как да предадете националния интерес по отношение на Северна Македония. Изморихте се да мразите и да се мразите едни други. Изморихте се да излагате себе си и да излагате страната ни. Всичко това е наистина много изморително. Народът също се измори да гледа всичко това, да гледа Вашата агония. Само в последните десет почивни дни назначеното от Вас правителство, освободено от парламентарен контрол, извърши следното: Инсталира посредник при доставките на газ, благодарение на който цената на газа ще се увеличи най-малко с 30%. Маржът между старата и новата цена ще е 100 милиона месечно. Новият директор на „Булгаргаз“ ЕАД е служител на дружеството посредник. Всички знаят името на фирмата посредник и е ясно кой има изгода от това. Започна разрушаването на едно от най-старите държавни предприятия – „Български пощи“. Всички знаят името на Вашия човек, който има изгода от това. За директор на НЕК е назначен служител на частно дружество, търговец на електроенергия. Всички знаят кой ще има изгода от това. Износът на оръжие за Украйна върви с пълна сила през фирми посредници. Знаят се имената на фирмите, знае се кой има изгода от това. Знае се и името на вицепремиера, отговарящ за сделките с оръжие. Министърът на иновациите обяви, че средствата за иновации ще се разпределят не от Министерството, а от подизпълнител – частна фирма консултант, разбира се. Скоро ще научим и името на тази фирма и кой от приятелския кръг на Киро, Асен или Лорер е нейният управител. Колеги, Вие за какви мислите българите? Съвсем сериозно. Толкова ли ги презирате, че си въобразявате, че може да правите с тях каквото си пожелаете? Наистина ли смятате, че това ще се търпи дълго Вие да се държите с България като с окупирана държава, която имате право да плячкосвате и разрушавате? Колеги от „Продължаваме Промяната“, питаме се, освен Кирил, Асен, Лена, Лорер и други, Вие нямате ли срам от хората? Не се ли срамувате да погледнете в очите собствените си избиратели? Всъщност Вие знаете ли кои са Вашите собствени избиратели? Защото вече хората се срамуват да кажат, че са гласували за Вас, но поне Вие не се ли срамувате от тях? Не се ли срамувате от своите лидери и докога смятате да им позволявате да забогатяват от Ваше име и за наша обща сметка? На каква цена съучаствате и подпомагате тези безчинства, на които ставаме свидетели? Колеги от БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична България“, а Вие срещу какво и за колко продадохте доверието и надеждите на своите избиратели? Питаме левите и десните избиратели – а те дали са доволни? Доволни ли са от цените, доволни ли са от инфлацията, доволни ли са от обедняването, доволни ли са от нарасналата престъпност, доволни ли са от политическите и морални унижения, на които това управляващо мнозинство ги подлага? На Вас какво обещаха, уважаеми, на Вашите политически лидери? Може би зрелища. А хляб обещаха ли Ви? Или за Вас, присъстващи тук, са само зрелищата, а хлябът е за едни други? И сега за хляба, защото при управлението на ГЕРБ нямаше толкова зрелища, но хляб имаше за всички. Сега няма хляб. Даже още онова зърно, което щеше да осигури хляба на хората, не е купено, господа. Сега няма хляб за хората, освен за неколцина политически лидери и техните приятели, а за всички останали има пошли зрелища. Предполагам, че сега и от ляво, и от дясно ще станат и ще започнат като в транс да повтарят колко лошо е било при ГЕРБ. Те вече започнаха. Не си правете труда, колеги! Вече ставате жалки. Никой не е станал добър, само защото е обяснявал колко някой друг е лош. Всички разбраха що за стока сте. Оттук нататък всяка лоша дума срещу ГЕРБ на Вас ще Ви отнема по един, а на нас ще носи по един избирател. Колкото повече риете, толкова повече закопавате себе си. Не го ли изпитахте вече или искате още? На три избора миналата година българският народ много ясно каза, че управлението на страната без ГЕРБ не е възможно. Без нас не е възможна съдебна реформа, без ГЕРБ не е възможна никаква реформа. Без ГЕРБ не е възможно изменение на Конституцията. Без ГЕРБ не е възможно да се вземе каквото и да е геополитическо решение. Ясно е и за ГЕРБ, и за всички в тази зала, че това мнозинство не е добре повече да управлява страната, а за хората е съвършено очевидно. Всички извън тази зала го виждат и е време и Вие да го проумеете – Вие, уважаеми дами и господа управляващо мнозинство, се провалихте. Вие не можете и го доказахте, Вие нямате право вече да се упражнявате върху българския народ,

Ви нарече шарлатани. Господин Радев мисля да го попитам какво ще каже за думата мародери? Господин Радев е военен и знае какво са мародерите – това са хора, които използват войната, за да плячкосват и за да крадат. Та, господин Радев, Вашите отрочета – онези, родени под юмрука, използват претекста на войната, за да крадат. Ще ги спрете ли, или не можете? (Реплики: „Времето!“) Вие изобщо дали ще съградите нещо, господин Радев, или ще продължите да рушите? Ако целта е да рушите България, Вашите отрочета засега добре се справят. Вие обаче искате ли лично да рушите? Ще продължите ли да удряте политическата система, или ще ги оставите да разрушат държавата ни? Какво ще правим ние от ГЕРБ?

само ние. Да, ние ще довършим и здравната, и образователната, и социалната реформа. Ние ще бъдем тези, които ще направим и съдебната реформа такава, че никой да не може да бъде вкарван в ареста без съд и присъда. Ние ще гарантираме справедливост, защото сме платили цената на безправието. Отсега Ви предупреждаваме, че ще изчегъртаме посредниците, комисионерите и мародерите, колкото и платени протести срещу нас да се организират и каквито и манипулации и фалшификации да се измислят. И не на последно място, господа, ще довършим всички магистрали, защото българите така искат само ние можем. Дотогава ще сме тук и няма да позволим на шайката да разрушава страната ни,

Господин Карадайъ, господин Стойнев се записа преди Вас за декларация. Ще дам думата на него и след това сте Вие. (Реплики от ДПС.) Господин Стойнев, заповядайте за декларация, и след това господин Карадайъ.

Благодаря, господин Председател. Тъй като ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме, че точката „Проект на решение за предоставяне на военна и техническа помощ на Република Украйна е изключително важна за бъдещето на целия български народ и тъй като смятаме, че всеки един български гражданин има право да научи как българските народни представители в българския парламент взимат решение и дискутират тази тема, предлагаме тази точка да се излъчва пряко по БНТ1 и БНР и да се постави на гласуване.

Колеги, в режим на гласуване сме, гласуваме предложението на господин Георгиев за това точка втора от дневния ред да бъде излъчвана по БНТ и БНР. Ще изчакаме още малко, тъй като колеги влизат в залата,

Първо, поздравявам християните с Великден и мюсюлманите с Рамазан Байрам и пожелавам мир, здраве и берекет. Уважаеми колеги, чухме две декларации, които имаха за предмет едно и също и си приличаха доста. Приличаха си по едно нещо, което можем да го оценим като противопоставяне. В тези тежки времена – времена на кризи и обективни времена на кризи, и субективни, които произтичат и от сегашната власт. Чухме – властимащите оценяват себе си като стабилна коалиция и чухме колко е прекрасно управлението. Чухме и оценка за тях като хора, от които започва историята. Такова им е и поведението. Нищо ново под слънцето. Така беше, уважаеми колеги, и през 2009 г. Тази самонадеяност и самодостатъчност, която понякога граничи и с арогантност, тази зала е виждала в скоро време. Не е нещо ново в тази зала,

евро-атлантическа ориентация, която извира само от Вас, да Ви припомня – историята не започва от Вас. От тази трибуна още през 1991 г. е очертана посоката за развитие на страната, а именно членството в Европейския съюз и членството в НАТО, след което не беше лесно, но се постигна съгласие между политическите сили за тази посока, за да може да се стигне дотам, че да се стигне и до консенсус в обществото и 2004 г. България да стане член на НАТО, и 2007 г. да станем членове на Европейския съюз. Този ценностен избор е направен, уважаеми колеги, и няма нужда от този драматизъм за ценностните избори, които днес се опитвате да посочвате тук от тази зала. Напротив, онова, което оценявате като стабилна коалиция, точно във Вашата коалиция има проблем с ценностния избор на България, включително и в днешното трудно време. И тази коалиция, и тази власт, която оценява себе си за прекрасна и чудесна, само можем да кажем няколко думи – оценъчна. Няма мерки за борба с кризите – това го казват и гражданите, това го казва и бизнесът, а от Вас чуваме обратното. План за възстановяване и устойчивост все още действащ няма, независимо че го слушаме от доста време и непрекъснато е в устата Ви. Оперативни програми днес в тези кризисни времена все още в България няма. Имаме един гласуван държавен бюджет преди около месец и половина, но месец и половина от деня на гласуването на този държавен бюджет слушаме как, че всеки един момент трябва да актуализираме и променяме този държавен бюджет, тоест държавен бюджет нямаме. Но кризите са факт, народът, хората обедняват, инфлацията си върви и Вие помагате на тази инфлация, но не помагате за разрешаване на кризите. Това е основният проблем. Разбрахме, че мерки за борба с кризите няма, но има досега, откакто сте на власт, противоконституционни и противозаконни действия от сегашната власт. Впрочем такъв е зародишът на тази власт, а резултатът е, че задкулисието завладя властта. В момента и от Вашата декларация виждаме и разбираме, че целта е завладяването на независимите регулатори от от задкулисието и като краен резултат задкулисието да завладее държавата. Това е Вашата власт. Иначе всяко едно Ваше действие оправдавате с антикорупционни действия и дейност, но тази дейност се олицетворява засега единствено и само с антикорупционната търсачка Google. Така че това правителство и този кабинет към днешна дата могат да получат следната оценка: най-слабият кабинет от края на комунизма. По-скоро това правителство прилича на „Клуб по интереси“, а не на правителство. Ние от „Движение за права и свободи“ призоваваме в тези тежки и трудни времена, при тези множество от кризи, да има разум, да има мъдрост, призоваваме за диалог между власт и опозиция. Впрочем виждаме, че във властта коалицията, вътре в себе си, диалогът липсва, но ние в тези кризисни времена трябва да стигнем до диалог между власт и опозиция в търсене на решенията в тези кризисни времена. Призоваваме за възстановяване на нормалността в политиката! Призоваваме за възстановяване на държавността, а това нещо става единствено и само чрез демократични инструменти и способи, чрез върховенство на правото, върховенство на закона, спазването и гарантирането на правата и свободите на всички български граждани. Благодаря Ви за вниманието! За декларация от групата на „БСП за България“ – Драгомир Стойнев. Господин Стойнев, заповядайте, имате думата.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

Когато една общност е под заплаха, независимо каква, историята показва, че се очертават два пътя – общността или се раздира от невъзможността да се консолидира и губи, или се събира, концентрира и продължава напред. Ние живеем под заплахи, които отдавна надскочиха родните политически караници от последните десетилетия – ковид криза, световна икономическа стагнация и енергийна криза, а от три месеца военен конфликт. Конфликт, случващ се под носа ни и в същото време прекрояващ толкова стабилно изглеждащото статукво в Европа след падането на Берлинската стена. Как реагираме на заплахите? По-скоро раздирани, отколкото консолидирани. По-скоро вторачени в отделни ценности, идеи, интереси, отколкото концентрирани към общото. Казвам „отделни“, защото те може да са всичко за определена партия или група, но не изчерпват целия контекст на националния ни интерес. И така на парче правим политика, която логично ще ни доведе до резултати на парче. Две са принципно важните теми за социалистите в момента. Първата е свързана със състоянието на държавността, а втората е с конкретни политики. По темата за държавността. Не обичам да говоря от името на българите, но аз като българин искам в този момент да видя консолидирана държавност и смятам, че мнозинството иска това. Когато животът на народа във всичките му лица – работници, работодатели, млади, стари, болни и здрави, е несигурен, когато хоризонтът е неясен, когато можеш да предвидиш бъдещето си едва месец-два напред, има нужда от сигурност и спокойната сила на държавата, но напоследък като че ли не я виждаме. От една страна е опозицията, от друга страна е коалицията. Опозиция и коалиция не са в диалог по националните теми. Много повече диалог трябва и в самата коалиция. Опасно е и прекъсването на нормалния тон между институциите в триъгълника на властта: парламент – правителство – президент. Усещането е за липса на национална цел в ситуацията на заплахи. Каква е за нас, представителите на европейските леви ценности, националната цел в краткосрочен, кризисен план? Категорично това е гарантиране на сигурност и стабилност на българите и българската икономика. Външнополитическо позициониране, което е разумно и адекватно на българския интерес. Последното в основна степен е зададено от нашия стратегически и, подчертавам, правилен избор да сме част от Европейския съюз и НАТО. Но дали не се самонатоварваме с повече изисквания и активност, отколкото очакват нашите партньори? Дали не създаваме сами допълнителни кризи и нестабилност заради доста по-тесни интереси от националните? Българската социалистическа партия има ясна позиция по конфликта в Украйна и по формата на помощта, която да окажем – хуманитарна подкрепа. Защо в България така настървено се караме дали да доставяме оръжие или не, вместо да търсим друга роля? Имаме и авторитета, и потенциала да сме част от един друг, по-висок разговор – за търсенето на мостове и пътища за излизане от конфликта, защото той ще приключи и стратегически важно в постконфликтния период период ще е кой и как се е позиционирал за решаването му. България е исторически и стратегически сложена в сърцето на Черноморския регион. Това ще бъде, колеги, така и утре. Ето кое трябва да е водещо при националните решения днес, ето за какво трябва да си говорим. Вероятно гласът на социалистите звучи критично на моменти. Сигурно е, че това ни носи повече негативи, отколкото позитиви, но целта не ни е раздор, а да предотвратим чрез общи управленски решения крайностите, на които сме свидетели в двата полюса. По темата за конкретните политики. Тук трябва да е фокусът, тук трябва да е концентрирана политическата енергия, уважаеми дами и господа народни представители! Българите и българската икономика трябва да усетят държавата като стабилизиращ фактор и партньор. БСП чрез представителите си в коалицията е основният генератор на антикризисни политики – в социалната сфера и в икономиката, и в частност в земеделието, туризма, насърчаването на българското производство, защитата на бизнеса и домакинствата от растящата инфлация и високи цени на енергоносителите. В следващата парламентарна сесия социалистите ще покажем една много силна законодателна програма в най-важните към момента сфери. Икономика – повече от всякога българските производители се нуждаят от разумна държавна подкрепа под всякаква форма. Енергетика – достъп до енергийни ресурси на достъпна цена, както за бизнеса, така и за домакинствата. Министерството на енергетиката да си влезе във функциите и да защитава националния интерес. Социална политика – необлагаем минимум, намаляване на ДДС за стоки от първа необходимост, увеличаване на покупателната стойност на пенсиите. Това е кризисна триада, по чието решение трябва да работим концентрирано, но и консолидирано. И тук е най-добре да сме заедно – опозиция и коалиция, партньорите в коалицията – също. Дали, кога, как ще продължи или свърши работата на това Народно събрани, е много обсъждана тема, но за нас в БСП тема номер едно е какво ще свърши това Народно събрание и как ще продължи страната напред ще буксуваме и губим национален потенциал или ще гарантираме сигурността на българските граждани и ще вървим напред. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Председател. Предвид важната тема, която цялата страна чака да обсъдим,

Колеги, други процедурни предложения или декларации?

и да компенсираме все пак групата на „Има такъв народ“, които поставиха на фокус днес, и като първа точка да разгледаме темата за предоставяне на помощ на Украйна. Предлагам да гласуваме направеното от мен предложение

Решение за изменение на Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси и за промени в състава на Комисията, Решение за промяна в състава на Комисията по земеделието, храните и горите и Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и иновации да бъде точка първа за утре, четвъртък. Моля, режим на гласуване.

„ДОКЛАД относно: Проект на решение за предоставяне на военна и техническа помощ на Република Украйна, № 47-254-02-35, внесен от Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители на 30 март 2022 г.; Проект на решение за възлагане на Министерския съвет да окаже военно-техническа помощ на Украйна, № 47-254-02-37, внесен от Атанас Владиславов Славов и група народни представители на 1 април 2022 г.; и Проект на решение за предприемане на мерки във връзка с войната в Украйна, № 47-254-02-49, внесен от Калоян Тонев Икономов и група народни представители на 20 април 2022 г. На редовно заседание, проведено на 20 април 2022 г., Комисията по външна политика разгледа Проект на решение №

Мотивите към проектите на решения бяха представени по реда на тяхното внасяне, съответно от Екатерина Захариева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, от Атанас Славов, народен представител от парламентарната група на „Демократична България“, и от Атанас Михнев, народен представител от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. С проектите се предвижда правителството да окаже помощ на Украйна в съответствие с нейните нужди и съобразно възможностите на България. Министърът на отбраната Драгомир Заков и заместник-министърът на външните работи Ирена Димитрова изразиха становищата на съответните министерства в подкрепа на приемане на решение от Народното събрание за оказване на помощ на Украйна във връзка с войната. Членовете на Комисията по външна политика и други народни представители проведоха обсъждане, на което изразиха своите позиции относно Проекта на решение, внесен от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“. Основните аргументи в дискусията, изразени от ГЕРБ-СДС, бяха в подкрепа на това правителството да се включи в общите усилия за предоставяне на военна и техническа помощ за Украйна, като едновременно с това да започне разговори със съюзниците в НАТО за заместващ и подсилващ капацитет на отбранителните способности на България. Застъпиха мнението, че принципно правителството има всички правомощия да вземе решение за предоставяне на помощ самостоятелно без решение на Народното събрание. изразиха позиция за необходимостта от решение, даващо рамка на Министерския съвет, чрез която той да окаже военно-техническа помощ на Украйна спрямо нейните потребности и в съответствие с възможностите на България. „Продължаваме Промяната“ аргументира своя проект на решение като компромисен в рамките на коалицията, като се има предвид, че войната в Украйна засяга цяла Европа и че защитата на свободата и демокрацията е основна ценност за България, а българският национален интерес е да има мир на европейския континент. БСП изразиха мнение, че не е необходимо да се предоставя мандат на правителството с нарочно решение на Народното събрание, както и че категорично възразяват да се добавя „военно-“ към „техническа“ помощ, но разглеждат Проекта на решение, внесен от „Продължаваме Промяната“ като всеобхватен и биха го подкрепили в настоящия му вид. ВЪЗРАЖДАНЕ мотивираха своята позиция с това, че повечето българи не подкрепят изпращането на военна помощ за Украйна, а също и че ако България изпрати такава и ѝ се наложи да се защитава, то тя ще бъде лишена от тази възможност поради липса на способности. Бяха направени предложения за редакции на Проект на решение за предприемане на мерки във връзка с войната в Украйна, № 47-254-02-49, внесен от Калоян Тонев Икономов и група народни представители на 20 април 2022 г., както следва:

внесен от Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители на 30 март 2022 г. Направените предложения за редакции не бяха приети. Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване Комисията по външна политика: 1. с 6 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“ предлага предлага на Народното събрание да не приема Проект на решение за предоставяне на военна и техническа помощ на Република Украйна, № 47-254-02-35, внесен от Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители на 30 март

Колеги, искам да Ви направя едно съобщение във връзка с точката, която разглеждаме в момента. От посланика на Украйна в Република България е постъпило съобщение до Народното събрание

„Уважаеми народни представители! Въз основа на срещата и разговори между президента на Украйна Володимир Зеленски и министър-председателя на Република България Кирил Петков, състояли се в Киев на 28 април т.г., като посланик на Украйна Ви моля за предоставяне на следната помощ за Украйна: 1. Продължаване на подкрепата за членство на Украйна в Европейския съюз. 2. Помощта за украинските граждани, бягащи от войната. войната. 3. Осигуряване на възможност за изнасяне на украинското зърно във Варна. 4. Засилване на енергийното сътрудничество, в частност доставки на електроенергия от Украйна и природен газ.

поправка. Уважаеми господин Председателстващ, скъпи колеги! Съжалявам, че така пред полупразна зала, особено от най евро-атлантически ориентираните партии трябва да започнем. Ще ми липсват подвикванията, но ще се справя някак си. Като вносител на Решението за предоставяне на военна помощ на Украйна, третото по ред на „Продължаваме Промяната“, обръщам внимание, че ние дълго време търсихме консенсус между всички партии и между всички фракции на така или иначе разделеното българско общество. След като постигнахме такъв консенсус на 20 април 2022 г., вече две седмици вървим в минно поле от червени линии, от протести за неутралитет, на които виждаме да се развява руското знаме, на непрестанни политически атаки. Общата тема на тези политически атаки е, че „Продължаваме Промяната“ била слаба, била колеблива, че търсенето на консенсус не правило България да изглежда силна. Добре, аз питам: не беше ли нашето правителство силно, когато от първия ден започна да приема бежанци? Не бяхме ли силни и солидарни с Украйна, когато започнахме да изпращаме хуманитарна помощ, въобще да помагаме с каквото можем на украинския народ, и то не защото са украинци, а защото са нападнатата страна в един конфликт. Знаете добре какво направи българският кабинет за украинския народ и за украинците в България, за което считам, че трябва да им бъдем благодарни. На европейските срещи в европейските медии се заговори за България, за позицията на България по геополитически въпроси. За първи път нашите премиери и вицепремиери бяха по първите страници на световните издания не в обвинения за корупция, а по темата каква позиция е заела България и каква позиция формира България в Европа. Неслучайно сега ще имаме Европейска работна група за газа, която ще се събере в София. Това е за първи път, а именно ние да бъдем в световните новини. В този контекст между другото парламентът излъчи своята декларация още в началото на войната. Нека да го припомним и да благодарим на колегите, които от всички парламентарни групи гласуваха за тази декларация, така че може да се каже, че ние се наредихме сред останалите страни – членки на Европейския съюз и НАТО, че ние препотвърдихме нашия евро-атлантически избор, който е направен отдавна. България е част от развития свят, от отворената икономика на ХХI век, от клуба на най-богатите страни и не е част от сферите на влияние и войните на ХХ век. Продължихме тези усилия. Във Външната комисия чухте Доклада, приехме решение да предоставим техническа помощ за защитни цели, от което решение обаче през последните две седмици станаха доста неща и стана доста по-ясно накъде върви светът. След като Путин врътна кранчето на Европа, след като ракети прелетяха над нашата делегация, водена от премиера Кирил Петков, стана ясно, че има война, за която не можем да си затворим очите, че светът върви към продължителен военен конфликт в Украйна и дълго противопоставяне между Русия и развития свят. За нашето поколение – хората, родени след 1989 г., това изглежда сякаш Путин връща света 50 или 60 години назад. За „Продължаваме Промяната“ това е поредната криза, с която трябва да се справим. След ковид кризата – не знам помните ли вече ковид кризата, преди две години имаше 5000 лв. глоба, ако се разхождаш в парка, а сега ние овладяхме ковид вълните, без да затваряме нито един български бизнес. След кризата с цената на тока тази зима, за която също помогнахме, след кризата с газа, е време да заемем и позиция по този конфликт категорична позиция, редом до нашите партньори. Разбира се, имаме съвест, чуваме, че обществото е разделено, разбираме, че обществото е разделено и затова народните представители от „Продължаваме Промяната“ ще гласуват по съвест за решението за военно-техническа помощ. Но като вносител правя следното редакционно предложение за изменение на текста и за добавяне на думата „военно-“ преди „техническа“, както и махане на думите „за защитни цели“ и добавяне на „писмото от украинския посланик“ – според писмо с вх. № АД 47 226-004 от посланика на Украйна и „съобразно възможностите на Република България“. променената точка 2, която ние предлагаме, спрямо изчетеното писмо, което получихме от посланика, е следната: „Оказване на военно-техническа помощ

Считам, че тя е съобразна с времето и с това, което се случи, а така или иначе обществото е разделено. Ние знаем какво мислят политическите глави в тази зала и те отдавна са си формирали своите мнения, но бих искал да обясним какво правим на хората, тъй като това обяснение от парламентарната трибуна считам за нужно. Знаем, че така или иначе ще отнесем упреци и от едната страна, и от другата. За уверените евроатлантици това решение е твърде късно. За хората, които ги е страх и искат да стоим далеч от война, това решение е твърде агресивно. Най-нормалното нещо е, когато се случва подобен конфликт, ти да не искаш да имаш нищо общо с него. Така или иначе този, който търси баланс и стои в средата, той е винаги виновен. Така или иначе вече България увеличи своя износ на оръжие, така или иначе вече помагаме по други начини на нападнатия украински народ. Така или иначе Путин ни спря кранчето на газа, без който газ се оказа, че можем forever – завинаги. Така или иначе винаги се оказва, че сме можели без този газ, за който за три милиарда построиха тръба без нито едно кранче към България в тази тръба – големите строители тук. Готови сме, Готови сме, скъпи колеги, да понесем нашата отговорност за това решение, което ни нарежда до нашите партньори. Така или иначе правителството отдавна вече го прави това. Време е България да прекрачи през червените линии и да отправи послание срещу войната. Време е отново да кажем, че сме част от развития свят и да бъдем надежден партньор не само на думи, но и на дела. Време е да се обединим, колкото и да е трудно това, и затова е време да се обединим около принципите за мир и свобода на ХХI век. век. И в заключение вече, тъй като доста време отнехме, а днес е 4 май и за тези, които познават творчеството на Джордж Лукас и „Междузвездни войни“, това е Денят на силата. силата. Според този автор, а и според много други автори силата е на страната на този, който застава от правилната и светлата страна на историята, така че нека да си пожелаем, скъпи колеги, с това решение: нека силата бъде с нас! Благодаря Ви. Благодаря, господин Михнев. Господин Митов – становище на вносител. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди да започна със становището, само две думи по току-що изчетеното писмо от Украинското посолство.

Срамота е! Такова е това писмо и не бива да извивате ръцете на хората, които се намират в тежка ситуация и им е нужен всеки един съюзник, да Ви пращат тук някакви писма, за да легитимират определени въртеливи движения. А иначе днес предстои българският парламент да обсъди и да вземе решение по въпрос, който, честно казано, можеше отдавна да е решен от правителството. Но тъй като България в момента се управлява от лутаща се коалиция, която броди из дебрите на международните отношения с неразбираща усмивка, то точно Народното представителство трябва да се нагърби с отговорността да свърши работата на кабинета. Дебатът за или против предоставянето на военна помощ за Украйна разгорещи страстите в българското общество и това е нормално, имайки предвид сериозността на ситуацията и особено имайки предвид количеството дезинформация и пропаганда, заливащи социалните мрежи. Затова моят призив към изказващите се днес по тази тема ще бъде да се придържаме към сериозен дебат и да избягваме да превръщаме трибуната на Народното събрание в мегафон за разпространяване на недостоверна и съмнителна информация. Още в самото начало на руската агресия срещу Украйна парламентарната група на ГЕРБ-СДС зае ясна и недвусмислена позиция: първо, осъждаща агресията и второ, призоваваща да се окаже всякаква, включително и военна помощ на Украйна. Оказа се, че част от коалицията, а именно „Демократична България“, която влезе в управлението със заявката, че може да бъде гарант за евро-атлантическата насоченост на решенията на правителството, не може да гарантира абсолютно нищо в тази посока. Българският национален интерес така, както го виждаме ние, е България да застане на ясна позиция, отразяваща ценностния и цивилизационен избор, отразен в Конституцията и законодателството ни. Да си дадем сметка, че в момента се води война, която не е насочена само срещу Украйна и украинския народ, а срещу модерната демокрация и изградената архитектура на международните отношения след Втората световна война. Пред Путинова Русия бяха отворени вратите на тази модерна демокрация и цивилизация. Руският президент влезе в помещението, поогледа идеята за политически плурализъм, пощипна концепцията за разделението на властите и независимата съдебна система, помириса принципите за свободата на словото, събиранията и свободното предприемачество, намръщи се и реши, че подобно обществено устройство няма място в Руската федерация. Излезе и реши да поведе Русия по пътя на маразма, мракобесието, ядрения шантаж и войната. Реши да се върне към исторически несъстоятелните теории за някакъв особен път и мистични възприятия за възвръщането на някакво минало, илюзорно величие и превърна Русия в обикновена тривиална диктатура, която отдавна вече е заплаха не само за съседите си, но и глобална. До момента, а и сега, често сме призовавани за проява на политически реализъм – да бъдем внимателни и предпазливи. Истината е следната обаче: политическият реализъм в международните отношения се изразява в разбирането, че външната политика на държавите отразява природата на вътрешната им политика и управление. Затова, първо, България трябва да си отговори на въпроса: какъв е светът, в който искаме да живеем свят, в който цари силата на аргументите, или свят, който разчита на аргументите на силата, какъвто иска да ни наложи Русия? Дали природата на българското общество и парламентаризъм е да се огъва и гърчи пред обстоятелствата или да взима правилни решения, които са на висотата на момента? От ГЕРБ-СДС знаем какво трябва да прави българската държава в момента – трябва да предостави военна и техническа помощ на Украйна, като същевременно използва обстоятелствата и започне преговори с нашите съюзници за заместващ модерен отбранителен капацитет. Други държави, които не могат да бъдат обвинени в русофобия, вече направиха това и затова Ви призовавам да подкрепите нашето предложение, което единствено дава ясен стратегически път и мандат на правителството за бъдещи действия. Това, което беше предложено във Външната комисия от „Продължаваме Промяната“, само мога да охарактеризирам като едно голямо нищо. Колегата Михнев преди малко направи известна промяна или предложение за промяна и редакция в текста, но първа и трета точка нямат абсолютно никакъв смисъл. Първо, пакет за справяне с последствията от санкциите правителството може и трябва да приеме самό, и не му е нужен мандат от парламента за това. Точката, свързана с подпомагането на бежанците от Украйна, е съвършено неразбираема, тъй като уж това вече се прави – нали с това се хвали, тогава какво прави тази точка изобщо в Проекта за решение? А що се отнася до формулировката „техническа помощ за защитни цели“, това си беше подигравка с Украйна и със ситуацията, в която се намира. Радвам се, че поне това сте се опитали да промените. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Славов, заповядайте за становище на вносител от името на групата на „Демократична България“. Имате думата.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 Това решение трябваше да бъде прието преди повече от месец, когато беше предложено от „Демократична България“. Наистина българският парламент закъсня с този дебат закъснява с даването на мандат на правителството да предостави военнотехническа помощ на Украйна, но се надявам този дебат да не бъде използван за на лесни критики и атаки както между управляващите вътре, така и между управляващи и опозиция. Темата е достатъчно сериозна, за да изисква нашия отговорен подход и решение в рамките на днешния ден. Проектът на решение, който „Демократична България“ представи още на 1 април, след като на 30 март прочете декларация от парламентарната трибуна, акцентира върху това, че България като член на двата ключови съюза за нашата сигурност и развитие – Европейския съюз и НАТО, има определени ценностни политически ангажименти, а именно в израз на тези ангажименти и в подкрепа за справедливата кауза на украинския народ ние не можем да направим нещо друго, освен да предоставим наред с хуманитарната, финансовата помощ и военнотехническа помощ на Украйна. Както подчертаваме в Проекта си на решение, подкрепата за нападнатия, за жертвата е ценностен морален и политически избор, който при всички положения отразява ценностите и принципите на Устава на ООН. Подкрепата за отбраняващия се е задължение, тя е политически и морален императив и това не е въвличане във война, както различни политически лидери се опитват да аргументират. Нашият проект на решение е много ясен. Той дава широк мандат на правителството да предостави такава помощ, каквато украинската страна заяви, но не сега, както чухме с писмото на посланика на Украйна и не само в този конкретен момент, а и в един по-продължителен период, защото на всички е ясно, че тази война ще продължи месеци, не дай си боже, и години. Нашето настояване е в рамките на днешния дебат, когато гласуваме отделните проекти на решение и вероятно проектът, предложен от колегите от „Продължаваме Промяната“, ще получи подкрепа. Нека да не ограничаваме тази подкрепа до този конкретен момент, защото – да, в момента Украйна може би има нужда от България само да ремонтира военната ѝ техника, но в следващия момент ще има нужда и от боеприпаси, ще има нужда и от тежко въоръжение, от леко въоръжение и каквото и да е въоръжение. Затова нашето настояване е не просто да изпълним това, което е поискано от Украйна, а да дадем широк мандат, и това е логиката на Проекта на решение, който „Демократична България“ е представила. Когато говорим за това до каква степен „Демократична България“ може да влияе върху партньорите си в управлението, нека само да кажа, че само допреди няколко седмици „Демократична България“ беше единствената политическа сила в управляващата коалиция, която отстояваше тезата за военна и военнотехническа помощ за Украйна. В момента имаме едно развитие, една еволюция на позицията в коалицията за подкрепа на такова решение, независимо, надявам се, от визитата на премиера и представители на парламентарните групи в Киев. Нямаше нужда ние от „Демократична България“ да ходим до Киев, за да знаем, че България трябва да предостави военна помощ на Украйна, не беше нужна тази визита, но важното все пак е, че България застана и на картата на Европа, отивайки в Киев и лично давайки подкрепа за каузата на Украйна. В заключение, наистина Ви призовавам да подкрепите Проекта на решение, който „Демократична България“ е представила, защото той в най-пълна степен според нас отговаря на императивите, които трябва да решаваме – политически, морални, цивилизационни, да подкрепим нашия партньор Украйна в отблъскването на варварската агресия от страна на Русия. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

направи заявка, че по тази точка Министерският съвет в максимален състав трябва да присъства тук, в тази зала, защото досега чухме становището на различните вносители. Кои са вносителите? Народни представители и парламентарни групи! Има ли власт в държавата, има ли Министерски съвет, има ли кабинет, който носи отговорност за управлението на страната? Днес, ако разглеждаме такъв проект за решение, той трябва да бъде внесен от Министерския съвет, а не от парламентарни групи или отделни народни представители. От тази гледна точка поне в дебата по внесените проекти Министерският съвет трябва да присъства тук, в тази зала, защото към тях има много въпроси, на които те трябва да отговарят. Единият от тези въпроси – ще го кажа по-метафорично, е: кой плаща сметката? ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Карадайъ. Господин Костадинов, имате думата за декларация. Напомням, че тя не трябва да включва темите, които са предмет на днешния дневен ред. Надявам се, че… Господин Председателстващ! Ще започна с това, че докато се коментираше от тази трибуна началото на парламентарната сесия, някак си всички оттук изказващите се пропуснаха един очевиден факт, че вън в момента, и за пореден път за последните няколко месеца, Народното събрание е оградено. Оградено е като лагер, да не кажа нещо друго, оградено е, защото една част от нашия народ – 84% по думите на самия министър-председател, не е съгласен с политиката, водена от правителството и голямата част от присъстващите тук народни представители. Искам Искам да припомня един много добре известен факт. Когато едно правителство тръгне срещу интересите на своя народ, то вече не представлява своя народ. То представлява някого другиго, някой, който дава нареждания, някой, който дава инструкции, но не и тези, да ги наречем пак, използвайки думите на самия наш министър-председател, 84%. От тази гледна точка и с оглед на случващото се в момента вече няма спор, че страната ни не се управлява от българско правителство. Управлява се от нещо, което повече напомня екстремистка групировка. Екстремистка групировка, съставена от класически национални предатели и бивши чужди граждани. Само за няколко седмици, месеци те успяха да повишат външния ни дълг с безразборно теглене на заеми, да ни заблудят, че развиват икономиката, като раздават безразборно тези заеми, част от тях на други чужди граждани. Само за няколко месеца токът за бизнеса задуши напълно всяко производство, повиши цената на храните – този процес продължава и в момента, инфлацията достигна до официалните 12%, а реално всички ние виждаме, че надхвърля 30, гледайки цените в магазините, разбира се, не статистиката на НСИ. Цената на газа за момента се говори, че ще се вдигне с 30% –поне такава е заявката на ръководството на „Булгаргаз“. Колко? Никой не знае, може и повече. Въпреки бодряшките изказвания, че ние можем без руски газ, ще видим как?! Българското правителство очевидно и в този конкретен случай за пореден път показа, че обслужва чужди интереси, а за българския интерес и за българските нужди на нас, българите, е глухо, сляпо и дълбоко заспало.

социални групи в българското общество, на родители, отглеждащи сами децата си в България – на българските деца, разбира се, за които държавата е предвидила 40 лв., но не дневно, а месечно. Нещо повече, гостите, поканени от екстремистката групировка, известна като правителство, се оказаха с повече права от домакина, а в страната ни – на официални и неофициални институции, започна да се вее чужд флаг – флагът на госта, флаг на друга държава. Милосърдието на народа ни е умело използвано за активна пропаганда, която внушава това за нормално, пропаганда, която така е заблудила някои наши сънародници, че вървят по площада и вместо „Да живее България!“, крещят „Слава!“ – за друга държава. Според българското законодателство чуждите флагове имат място в консулствата и посолствата на чуждите държави, а тук, в България, се вее един флаг – българският, защото, когато чужд флаг се вее в България на официални институции, това означава само едно – че страната ни е окупирана. Припомням, че така правят руснаците, като влизат в Украйна – свалят местния, слагат техния флаг. Ние тук го правим доброволно и се гордеем с това. Дори и в момента чужд флаг стои на сградата на Столична община! Колко дълго ще стои, това е друг въпрос, но така или иначе е факт. На практика нашата държава в момента е окупирана, окупирана е от чужди войски, които нарастват всеки ден и скоро, може би в рамките на следващия месец, броят на присъстващите в България чужди войски ще се изравни с броя на българските войски, който пък, за да има все пак баланс, намалява, воден от активна антибългарска политика през последните 30 години, особено откакто влязохме в НАТО. На всичкото отгоре в България се допускат и представители на чужди, опасни екстремистки организации, безконтролно допускани, разбира се, които също веят знамената си в центъра на нашата столица, а и не само там. На всичкото отгоре, докато те веят тези свои знамена, представителите на българското правителство гордо позират за снимка с тях. Очевидно всичко това, разбира се, не е достатъчно за кукловодите на екстремистката организация, известна като българско правителство, които сега изискват от него и официално изявление, че ще се даде оръжие за военния конфликт на една от двете все още братски за нас страни, които воюват, защото България дава оръжие – и това всички го знаем, беше казано дори и преди малко, дава, разбира се, скрито, неофициално, така неофициално, както тлъсти комисиони се вмъкват скришно в нечий правителствен джоб. Конфликтът между Русия и Украйна, който предизвика българската намеса в него след американски инструктаж, доведе до санкции, чиято цена ние българите плащаме и чиито последици ние българите носим, защото никой от нас не се съмнява, че един ден – скоро, представителите на екстремистката групировка, известна като българско правителство, или ще бъдат изведени с американски самолети, както стана с техните афганистански колеги, или ще обикалят бункери в леко опиянено състояние, за да се снимат от камерите на умели американски пропагандатори, докато обикновените хора биват избивани – независимо дали тук в страната, или извън страната. От всичко казано дотук едно е сигурно: действията на тези екстремисти и обслужващи чужди национални интереси представители водят държавата и народа ни към гибел, и то гибел не бавна, а мигновена, стремглава и моментална. Нека никой да не си прави илюзията, че ние българите не виждаме какво се случва. Това правителство иска война, нека бъдат гласувани тези предложения в парламента.

Преди малко повече от два месеца коварно и вероломно беше нападната една суверенна страна, която даде пример и продължава стоически да показва на целия свят какво значи национална гордост и вяра в собствените сили на своя единен народ.

Преди да решим каквото и да било, днес трябва тези, които плашат хората, да отговорят на няколко прости въпроса. Първо, кой нападна независима държава в центъра на Европа с пълномащабна война, избива жени и деца, унищожава жилищата, болниците, училищата, заводите и инфраструктурата им? Кой направи от пет милиона европейски граждани – бежанци? Кой мародерства и краде от избитите хора телевизори, перални, ютии, миксери? Второ, кой ни обяви за неприятелска държава много преди да сме взели решение за предоставяне на военна помощ? Кой ни спря доставките на газ в грубо нарушение на договора? И най-важно – нека тези, които ни плашат, да кажат ясно от кого точно се страхуваме? Коя е тази държава, която ни заплашва с война? Защо онези, които ни плашат с нея, не я назовават? Братска Русия ли е това, братска Русия ли ще ни нападне? И ако е така, на нас какво ни остава – да преклоним глава, да чакаме да видим дали Путин ще ни нападне? Ами ние чакахме! Нали чакахме да видим дали той ще нападне Украйна. После чакахме да видим дали ще ни нарече врагове. Чакахме да видим дали ще ни спре газа, въпреки че си плащаме като надежден партньор. Какво и колко още да чакаме? Ако поради неразумието на своите ръководители братска Русия днес се явява най-голяма заплаха за нас, кой може да ни защити? Нека да кажем много ясно и да чуят всички български граждани: България може да спре всяка заплаха, защото България е НАТО, защото България е Европейският съюз, защото България не е малка държава, която трябва да се държи покорно към този, който я рекетира. България е част от най-мощния военен съюз в света и най-богатия съюз в света, съюзи, с които всеки се съобразява и които никой не смее да нападне. Нашата задача днес не е да повторим мантрата за голяма заплаха от някого. Нашата задача днес е да покажем и затвърдим позицията си като сигурни партньори в НАТО и Европейския съюз, защото само те са гаранция за нашата сигурност и защото, докато сме надежден член на НАТО, никой не може дори да си помисли да ни заплашва военно. Естония е член на НАТО, има огромна обща граница с Русия и е на 150 км от Санкт Петербург, Латвия е член на НАТО, има огромна обща граница с Русия и е на 600 км от Москва, Финландия и Швеция също са съседи на Русия и вече сериозно обмислят да подадат молба за членство в НАТО. Всички тези страни открито доставят оръжие на Украйна от самото начало на агресията. Питам: те въвлечени ли са във войната, въвлечени ли са във война всички останали членки на НАТО, които доставят военна помощ на Украйна? Такава помощ оказаха вече Гърция, Хърватия, Белгия, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Нидерландия, Испания, Франция, Чехия. Европейският съюз като такъв изпраща военна помощ за повече от 1 млрд. 700 млн. евро. Партньорите от НАТО – САЩ, Канада, Великобритания, Турция, Норвегия, пък са едни от най-големите донори на военна помощ за Украйна. от тази трибуна искам да кажа много ясно: има един-единствен начин да бъдем въвлечени във война и той е Русия да победи в Украйна. Какво тогава означава предлаганият ни фалшив неутралитет? Означава да предадем съюзниците си, да застанем отстрани и да чакаме да видим дали Русия няма да реши да нападне натовска държава. Неутралитетът означава да помогнем на агресора и да допуснем да дойде след това да почука на вратата на Молдова, на Румъния или на нашата врата. Това е истинската опасност за нас. Това е единственият начин да бъдем въвлечени във война. Позицията на „Продължаваме Промяната“ от началото на конфликта е последователна – България подкрепя териториалната цялост на Украйна; присъединяваме се към позицията на международната общност за осъждане на обявените военни действия от страна на Русия; присъединяваме се към призивите за деескалация на напрежението. Като предвидим и разумен партньор в Европейския съюз и НАТО по отношение на решението, което предстои да вземем днес, „Продължаваме Промяната“ ще подкрепи предоставянето на военнотехническа помощ за Украйна според възможностите на българската и потребностите на украинската страна. Благодаря.

някоя натовска държава и че е заплаха, искам само да Ви попитам: кой пръв започна агресивните действия срещу Русия; кой пръв си затвори въздушното пространство; кой пръв си затвори пристанищата за руски кораби; и кой всъщност подклажда агресивните действия, водещи до война? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря, господин Таслаков. Други реплики има ли, колеги?

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! На 24 февруари тази година Руската федерация нападна независима и суверенна Украйна, с което започна непровокирана война на територията на Европа. Това е поредното грубо погазване на международния правов ред, включително Хартата на ООН и Заключителният акт на Конференцията по сигурността и сътрудничеството в Европа. Вече близо два месеца – и повече, се водят брутални военни действия, в това число се извършват и военни престъпления срещу цивилни, които всички видяхме хиляди загубиха домовете си и милиони избягаха от войната в други държави. Възстановяването на разрушената инфраструктура и икономика на страната ще отнеме десетилетие. Отбранявайки собствената си територия и независимост, Украйна защитава не само себе си, но и свободата и демокрацията на всички нас – правото на самозащита, което е фундамент на международното право. Подпомагането на жертвата по никакъв начин не означава въвличане в конфликта или неговата ескалация. В момента 28 от 30 държави в НАТО – без България и Украйна, всъщност всички държави в подпомагат с военна и техническа помощ Украйна да защити населението и територията си. Нито една от тези страни не е станала част от конфликта и не е въвлечена във военни действия. Дори Република Турция – наш съсед, е една от страните, които помагат с много военна помощ Украйна, но това не пречи руският външен министър да присъства на конференции в Турция. Това са, между другото, част от мотивите, с които сме внесли нашия проект за решение. За съжаление, позицията на правителството до момента е снишаване и лицемерие. Някои се правят на ястреби, но всъщност цялото правителство се държи като едно гълъбче. Към критиката за демагогия мога да добавя и лицемерие, и то с няколко примера: да не забравяме израза „бензиностанция с ракети“, който беше последван от на кафе с Митрофанова; спецоперацията в Мариопул по извеждането на българските моряци, обявена от тази трибуна от министър-председателя, която всъщност се превърна в рекламното им спасяване през Сочи; първи затворихме въздушното си пространство за руски самолети, но това не попречи на Великден да се допусне руски правителствен самолет на два пъти да премине през авиопространството на България.

използваха предоставянето на военна помощ, за да решат собствените си проблеми на национална сигурност, докато нашето правителство, преди да излезем в почивка, спеше дори при визитата на американския секретар по отбраната и на украинския министър на външните работи.

но това по принцип е капка в морето на военната помощ, която Полша оказва. Тях някой да ги е нападнал до момента? Не. Дори и газа не им спряха или по-скоро им го спряха само за ден. Словакия предостави своите системи Ес-300, докато руското правителство се скри, а за сметка на това получиха съвременни „Пейтриът“ системи от Германия за неограничено време. Между другото, Словакия продава на Украйна в момента артилерийски системи и се уговаря за ремонт на танковете и на бойните им средства още от средата на април, те са някак малко по-близо до Украйна. Не знам Вие какво смятате, че ще можем да ремонтираме?! Но ще стигнем и дотам. Те го правят, въпреки че са 80% зависими от руския газ. Въпреки всичката помощ, която Словакия оказва на Украйна, руснаците спряха ли им газа?! Не. Но пък на нашите наведени глави в правителството им бе спрян газът. Чехия изпрати Т-72, артилерия, BMP-1 и ще получи в замяна заместващи средства. Това е възможност бързо да се освободим от старото съветско въоръжение и да го подменим със съвременно и съвместимо с нашите съюзници, при това без да харчим стотици милиони левове на българския данъкоплатец за модернизация. Умните страни от Източна Европа използваха тези механизми не само да окажат помощ на Украйна, но и да модернизират собствените си въоръжени сили. Но позицията на щрауса, която Вие поехте, ни лиши и от тази възможност. Благодарение на некомпетентното Ви управление в момента сме нито свои със своите, нито чужди сред чуждите и нито една от тези страни няма да прояви уважение към българската позиция. Впрочем, България има излишъци от подобно въоръжение и боеприпаси, които би могла да подмени с модерни, и своевременно да предостави на Украйна. Подобен подход, първо, ще е в духа на всичко, което говорим днес за солидарността към жертвата, второ, ще спести пари на българските данъкоплатци, и трето, ще модернизира бързо цели елементи на въоръжените ни сили. Правилно тук беше отбелязано, че дори и Люксембург предоставя военна помощ. Предоставянето на оръжия не означава по никакъв начин да влизаш във войната. Това никога не е било вярно. Не е било вярно, когато САЩ предоставя на Великобритания и СССР въоръжения по време на Втората световна война. САЩ влизат във войната по съвсем друга причина. Не е вярно и когато СССР предоставя въоръжение на Северен Виетнам по време на Виетнамската война или САЩ на Афганистан. Ще Ви дам пример, който ще може да разберете, БКП в продължение на 40 години изпраща оръжие в почти всички горещи точки на света в конфликтите, които са възникнали, като се мине през Южна Америка, през Африка, през Азия, та до Близкия Изток. примерът с Иран и с Ирак по време на тяхната война, когато България – БКП, снабдява и двете страни във войната. Това трябва да го помните и да го разбирате. Все пак това е бизнес в кавички, контролиран от Държавна сигурност, но не пряко от държавата, а чрез посредници. Може би точно заради това е създаден и „Кинтекс“?! Затова, уважаеми колеги от „Демократична България“, може да питате коалиционните си партньори от Държавна сигурност как и в момента организират доставките за Украйна, защото в случая заедно с „Има такъв народ“ Ви използват за полезни идиоти. Това го казвам в политическия термин, защото, докато ние късаме ризи – Вие особено, бизнесът си върви и продажбите за Украйна са стигнали такива размери, че оръжейните заводи работят на 24-часов режим, за да произвеждат договорената продукция. И Корнелия Нинова, и Кирил Петков много добре знаят това, но предпочитат да го правят под масата. Но затова си има причина, която е далеч по-различна от електората на БСП – това са посредници и комисиони. Точно както навремето Държавна сигурност е организирала оръжейните доставки в горещите точки по света, така сега правителството на промяната организира продажбите за Украйна. Какво правите в момента? Производителите продават на български посредници, които продават на чужди посредници, а те вече го предоставят по направление. Злите езици, между другото, говорят, че четири български фирми са тези посредници. Дори държавните фирми продават през тези посредници, а не примерно през „Кинтекс“, каквато е и нейната роля. Или казано по друг начин: сложена е фирма на изхода на всяко едно военно предприятие и ако то иска да работи, трябва да мине през съответния посредник. Точно, между другото, както в енергетиката поставихте посредници, които само препродават и реализират огромна печалба за сметка на българските производители. Това правителство явно само от това разбира. А как са избрани тези посредници, вече трябва вече да питате премиера. Какво искаме от Вас? Да изсветлите този сектор и нека нашите съюзници украинците, и най-вече българското общество да знае какво прави правителството. Руснаците така или иначе го знаят. Като изсветлите продажбите и ги сложите над масата, а не под масата, както правите в момента, всеки, който произвежда или има наличност, ще може директно да продава без посредници. Просто откачете индустрията от посредниците, които сте сложили. Няколко думи за тази откровена глупост, която, между другото, се лансира в последната една седмица, а именно за ремонт на украинска техника на българска територия. Който е предложил това нещо, между другото, на Зеленски, явно го е лъгал в очите. Как е възможно това да се случи? Нека да поразсъждаваме. От всички елементи на българския държавен военнопромишлен комплекс да започнем от флотския арсенал. Той може да прави определени дейности за ремонт на кораби, само че украинските кораби не могат да дойдат до България, тъй като Черно море е блокирано от руснаците. ЕООД и „Авионамс“ АД, и двете дружества, могат също да правят определени ремонти на летателна техника, на хеликоптери, но примерно перки, ротори и други компоненти ги нямат като резервни части, не ги произвеждат, а ги закупуват от производителя. Кой е производителят на тези части?! Какво?! Представяте си, че ще купим резервни части от Русия, за да ремонтираме украински самолети?! Моля Ви се! Но да кажем, че украинците все пак решат да извадят повреден танк или МТ-ЛБ, или БНП от бойното поле, вложат ресурс и горива и човешки труд да го натоварят на влака,

Някой от Вас знае ли какви са всъщност възможностите на „Терем“ да ремонтира такава техника? Погледнете само какво се случи с модернизацията на българските Т-72, които не са участвали в бойни сражения, какво предизвикателство беше за завода точно доставката на резервни части и тяхното закупуване, а дори и да ги намери, такъв ремонт отнема месеци, понякога и години. Така че имате два варианта, ако решите да правите подобен ремонт и Народното събрание, и Вие решите да го подкрепите – първият ще означава да се отворят военновременните резервни комплекти, тоест военновременните запаси на България, за да се потърсят подобни части, вторият е да канибализирате някои български танкове или БТР-и, за да може да вземете резервни части. Ако ми кажете, че с това решение поемате отговорност да изпълните един от тези два варианта – окей, значи ще свършите все пак нещо. В противен случай ни предлагате една лъжа или казано по друг начин на български: „мижи да те лажем“, което обрисува ситуация, при която един лъже друг по най-елементарния възможен начин, понеже е напълно сигурен, че лъжата му ще мине.

Така че отговорете ми: как на практика ще се случи това; как ще бъде извършен този ремонт, защото технически и логически това е невъзможно? Ако ще даваме нещо в замяна, това е друг въпрос. Тоест взимаме техника за ремонт и междувременно предоставяме българска такава на украинската страна. Между другото, такива вече отлетяха за Полша. Видяхме снимките, но поне го кажете явно, а не мълчете. И тук вече идва големият въпрос: какво всъщност планирате с тази военнотехническа помощ? Някой може ли да ми обясни какво означава израза военнотехническа? Впрочем, това е руски израз. Военнотехническа съществува само в руската специализирана литература. Тя не съществува в западната терминология. В западната терминология има военна и техническа – те са две различни неща. Ако ще подпомагаме Украйна с руска терминология, добре, това си е Ваша отговорност. Защото, ако цялата военнотехническа, в кавички, помощ се изразява в нереалистичен ремонт на техника, то тогава реално не правите абсолютно нищо. Но да Ви обобщя какво всъщност ние предлагаме с нашия проект на решение. Даваме Ви свобода в три насоки. Използвайте момента да подмените старото съветско въоръжение в армията ни с ново и западно чрез предоставянето му за Украйна. Умните източноевропейски държави, както казах, вече го направиха. Официализирайте оръжейните продажби, така или иначе ги правите. Нека ясно го заявим като държава, поне ще имаме ясна позиция, а не както сега. Това ще подпомогне и военнопромишления комплекс – най-малкото като успее да продава продукцията си на реални цени, а не на цените, на които му ги дават посредниците. Е, вярно, някои комисиони ще пресъхнат, но поне ще е официално и ще е над масата, а не под масата, както е сега, и ще имаме ясна позиция къде стои България на международната сцена, а не щраусова политика. Това ще Ви даде възможност и за по-задълбочени преговори със съюзниците ни за увеличаване на отбранителния капацитет на България, но и много по-добра възможност за задълбочаване на взаимоотношенията ни с Украйна и възможностите за България да се включи в нейното следвоенно възстановяване. Това, което Вие ни предлагате, е решение, изпразнено от съдържание. Всичко останало в Проекта на решение, който се предлага от „Продължаваме Промяната“, по ученически преписва вече приетата от Народното събрание декларация, тоест не казва нищо ново. Така демагогски извъртяно, решението за военнотехническа, ако успее някой да ми обясни какво означава, помощ трябва да бъде ограничена само в реалистичен евентуален бъдещ ремонт на нещо и е тъжна позиция, спасяваща едно страхливо управление на принципа: „И БСП сито, и правителството цяло.“ Това по никакъв начин не решава фундаменталните въпроси, които доведоха до този дебат днес. Къде стои България, къде вижда своето бъдеще, кои принципи отстоява – тези от Хелзинки или тези от Ялта? А сделките под масата ще продължат да си вървят и всички лицемерно се правят, че нищо не се случва. Тоест мародерите ще продължат да мародерстват. Няма трезвомислещ човек, независимо от коя страна на дебата е, който да бъде убеден в тази Ваша позиция. А червените Ви линии, уважаеми дами и господа от „Демократична България“, избледняха. А днес, между другото, чухме от коалицията Ви, че 30 години демокрация, мир и просперитет в Европа е статукво. Ще завърша с една мисъл на Ели Визел – нобелов лауреат за мир от 1986 г. Мисля, че е хубаво да я чуем: „Винаги трябва да заемаме страна. Неутралитетът е в полза на насилника, никога на жертвата. Мълчанието насърчава мъчителите, никога измъчваните.“

очаквано изказване от страна на ГЕРБ. Те са поне последователни – от първия ден призовават за изпращане на военна техника и муниции за Украйна. Същото нещо чухме и от „Демократична България“. За пореден път те призоваха за изпращане на военна техника и муниции за Украйна. Ясна е позицията и на ВЪЗРАЖДАНЕ – категорично против цялото това безумие. Днес обаче аз съм изключително озадачен от това, което видяхме и чухме по-скоро преди малко от страна на „Продължаваме Промяната“. Първоначално беше изтеглено

господин Гаджев, не сте прав, когато така яростно обрисувате в непоследователност „Продължаваме Промяната“. Щях да кажа „Подмяната“, извинявам се. Но това, което видяхме днес, е точно това – в първия момент казваме, че няма да изпращаме военна техника – според тях, след което председателят на тяхната парламентарна група казва, че ще подкрепи именно това нещо. Моля коалиционните партньори да седнат, да се разберат в крайна сметка какво ще подкрепят, тъй като ние сме разколебани какво искат. Чухме и определения за „Демократична България“, че са полезни идиоти, това няма как да го подмина, но ние сме съгласни. Господин Ганев, моля Ви да се отнасяте с уважение към останалите народни представители в залата. Не е коректно Вашето отношение. Господин Митев, имате думата за втора реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гаджев, съгласен съм с част от нещата, които казахте, но не съм съгласен с нещо и то е, че Вашето предложение предлага военна помощ, нашето – военнотехническа, което не изключва военна. Така че не разбирам откъде идва цялото

Вашето предложение за военна помощ аз не можах да разбера в какъв размер предлагате да бъде тя. Както знаете, повечето държави, които са предложили военна помощ, обикновено държавите обявяват в какъв размер са или там съответно какво се включва. Аз искам да разбера, първо, каква военна помощ предлагате Вие, в какъв размер? Откъде ще дойдат парите също ме интересува, дали ще бъдат някакви преразпределения? След това, тази помощ дали ще бъде безвъзмездна, или ще бъде тип лентен лист, както примерно Америка сега предлага 20 милиарда, но съответно не безвъзмездно, ами със заплащане във времето и така нататък. Тоест Вашата идея точно каква е – какво включва? В какъв обем? Как ще се финансира и дали е безвъзмездна, ако може да ми отговорите?

Уважаеми господин Председател! Първо, уважаеми господин Ганев, термина „полезен идиот“ го използвах като политологичен термин. Могат колегите от Гугъл да прочетат какво е определението в Уикипедия. Колкото, господин Митев, първо на Вас. Говорейки си за военнотехническа помощ, ами хайде, ако може, да обясните какво е военнотехническа помощ. Защото до момента не съм чул някой от представителите на вносителите, които предлагат военнотехническа, да обяснят какво точно включва този термин. Терминът, както казах, той между другото е руски, руснаците имат своята дефиниция за него, може пък и нея да прочетете и да видим какви са разликите. Защото коректно би било военна и техническа. И тук идвам до господин Бачийски. Големият проблем в цялата работа. Както Вие сте объркан, всички сме объркани поради простата причина, че нещата се объркаха благодарение на неадекватността на правителството. Всички останали държави имат Министерски съвет, който знае какво прави. За съжаление, в България не е така. всички останали държави, които давате за пример – Министерският съвет или правителствата им, решиха какво искат да предоставят – дали ще е безвъзмездно, дали ще е възмездно, впрочем повечето страни, които предоставят, предоставят възмездно. Едното не изключва другото. Но това е решение на Министерския съвет. Нашето предложение е, просто казано, Министерският съвет да си свърши работата. Как ще си я свърши Министерският съвет, зависи от него – в какъв размер, дали ще бъде безплатно или не. В случая, както цитирах няколко примера, надявах се да сте ги чули, става въпрос за държавна помощ, която е възмездна. Тоест и Словакия, и Полша, и Чехия получават нещо в замяна. Това беше на масата и за България. А че България проспа този момент, е друг въпрос. Можеше да се реализира, можеше правителството да подходи по-отговорно и с повече дълбочина и мисъл за бъдещето, но не го направи заради вътрешнополитическите си проблеми в крепежа на коалицията и нейните стъклени крака. Затова решението трябва да зависи от Министерския съвет. Между другото, ако бяхте присъствали на различните обсъждания в комисии

Тоест предложението, което от „Продължаваме Промяната“ сте внесли, и това, което ще се случи, е едно голямо нищо. Ние ще вземем решение, което е изпразнено изцяло от съдържание, което не прави абсолютно нищо това, което Вие предлагате. На базата на това нищо Министерският съвет ще анализира следващите няколко месеца дали да направи нещо, или да не направи нищо, и след това, ако евентуално реши да направи нещо, ще го върне пак в парламента, евентуално наесен. Ето това е Вашата адекватна, бърза и своевременна политика, за съжаление. А колкото до начина, по който ще се развиват оттук нещата, и доколко всъщност правителството има намерение да предостави

Благодаря, господин Гаджев. Колеги, да Ви изчета едно съобщение. От 11,30 ч. в Европейския кът ще бъде открита изложба от детски рисунки на тема „Земята – наше наследство и наш дом“. Представените творби са на ученици от 122 иновативно основно училище „Николай Лилиев“, което чества своята 60-а годишнина. Ще има и официална програма, която, както казах, започва в 11,30 ч. Изложбата е по инициатива на парламентарната група на партия „Демократична България“. Колеги, господин Хамид, нека Ви чуем след... или много набързо. Да, заповядайте, господин Хамид, и след това половин час почивка, колеги. Благодаря, господин Председател. Много набързо по начина на водене, за да можем да използваме и почивката, която Вие давате след малко. Да се обадите на министъра на отбраната, на министъра на външните работи, на министъра на финансите и на министър-председателя да дойдат незабавно тук. Да използват времето за почивката за път, защото това е темата на темите. Няма как по тази тема да отсъстват въпросните министри и министър-председателят. Когато сутринта слушах господин Гюров, че министър-председателят винаги се отзовавал, когато го поканят, си казах: добре, ще го поканим, ще дойде и днес. А когато изляза тук и кажа, че се крият като мишки, всички се сърдите и казвате: никой не се крие като мишки. Даже министър-председателят дойде да ми обяснява: аз не съм мишка – никога не се крия от нищо. От Митрофанова ли ги е страх? Защо ги няма тук? Незабавно да дойдат в парламента! Господин Хамид, заседанието на Народното събрание се излъчва, така че представителите на Министерския съвет може би наблюдават в момента какво се случва тук. Колеги, почивка до 12,00 ч.